който става § 296. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 295, който става § 297: „§ 297. В чл. 258 се правят следните изменения: 1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така: „(1) Предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера, които изготвят и публикуват телефонни указатели в електронна форма, включват безплатно в телефонните указатели името или наименованието, адреса и телефонния номер на крайните ползватели – страна по договор по чл. 227. В телефонния указател могат да бъдат включени и допълнителни данни, заявени от крайния ползвател – страна по договор по чл. 227. Предприятията по ал. 1 са длъжни предварително и безвъзмездно да информират крайните ползватели – страна по договор по чл. 227, за предназначението предназначението на телефонния указател, в който ще бъдат включени данните им, както и за всяка възможност за ползването им чрез функциите за търсене при телефонни указатели в електронна форма, позволяващи да се открият име, наименование и адрес само въз основа на телефонен номер. (3) Предприятията по ал. 1 са длъжни да осигуряват достъп до съответния телефонен номер само при пълно и точно въведен минимален обем от данни, като предприемат подходящи технически и организационни мерки, които възпрепятстват копирането

от номерационен план, изпълняват всички обосновани искания за предоставяне на необходимата информация с оглед на изготвянето на телефонни указатели и осигуряването на справочни услуги в съгласуван формат при условия, които са справедливи, обективни, разходоориентирани и равнопоставени. Информацията се предоставя при наличие на изрично съгласие от страна на крайните ползватели – страна по договор по чл. 227.“

Предприятията по ал. 2 осигуряват възможност за получаване на детайлизираните сметки на хартиен носител или в електронен вид.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 298, който става § 300.

„потребителите“ се заменя с „ползвателите“, а думите „електронни съобщителни устройства“ се заменят с „устройства“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 306, който става § 309:

интерактивни цифрови телевизионни платформи“ се заменят с „потребителски радиоприемници, включително за автомобили и потребителско оборудване за цифрова телевизия“, а думите „тези телевизионни устройства“ се заменят с „тези устройства“.

за ползване и може да декодира цифрови телевизионни сигнали, трябва да: 1. позволява декодиране на такива сигнали в съответствие с общ европейски алгоритъм за кодиране, който се управлява от призната европейска организация за стандартизация; 2. изобразява на екран свободно излъчен сигнал, когато е взето под наем оборудване и наемателят спазва условията на съответния договор за наем. за наем. (3) Цифровите телевизионни апарати с интегриран екран с видим диагонал над 30 cm, които се пускат на пазара за продажба или под наем, следва да са оборудвани с поне един изход за отворен интерфейс който дава възможност за просто свързване на периферни устройства и пренос на всички съответни елементи на цифров телевизионен сигнал, включително информация, свързана с интерактивни услуги и с услуги за условен достъп. (4) Радиоприемник за автомобил, предназначен за интегриране в нови превозни средства от категория М, които се пускат на пазара за продажба или вземане под да позволява приемането и възпроизвеждането поне на радиоуслуги, предоставяни чрез наземно цифрово радиоразпръскване. Радиоприемник, който е в съответствие с хармонизираните стандарти, позоваванията

ползватели оперативно съвместимо оборудване за цифрова телевизия, така че, когато е технически възможно, оборудването за цифрова телевизия да се използва повторно за услугите на други доставчици на услуги за цифрова телевизия.“ 4. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея думите „предприятията по ал. 2“ се заменят

преносимост на номера и идентификатори, както“, думите „потребителите на електронни съобщителни услуги“ се заменят с „ползвателите“, а думите „и/или“ се заменят с „или“.

не възпрепятства достъпа съгласно глава десета, когато достъпът е възможен. (8) Оборудването за цифрова телевизия, което отговаря на хармонизираните стандарти, включени в списъка по ал. 1, т. 2, или на части от тези стандарти, се счита за отговарящо на изискванията за оперативна съвместимост по чл. 230,

При осъществяването на правомощията си по чл. 17 председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ използва, модернизира и поддържа в готовност за осигуряване на електронни съобщения при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, при въвеждане на военно положение, положение на война или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и при обявяване на извънредно положение по смисъла на Закона за противодействие на тероризма съобщителните обекти със специално предназначение – елемент от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили, и инсталираните мощности за военно време. (2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и имащи и имащи военновременни задачи, използват и поддържат в готовност електронните съобщителни мрежи за осигуряване на електронни съобщения при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, при въвеждане на военно положение, положение на война или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили сили на Република България, както и при обявяване на извънредно положение по смисъла на Закона за противодействие на тероризма

заменят с „радиочестотен спектър“, думите „спиране или“ се заличават и думите „или отнемане“ се заличават. 5. Създава се нова ал. 5: „(5) Който без регистрация осъществява електронни съобщения, за които е необходима

имуществена санкция в размер от 5000 до 60 000 лв. (2) На предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, което наруши функционалните спецификации за преносимост на номерата, приети от комисията, се налага имуществена санкция в размер

„на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани

представените от докладчика текстове с предложените от Комисията редакции; редакционните поправки, предложени от Комисията за текстовете на вносителя; текстовете на вносителя; предложенията на Комисията за създаване на нови параграфи с текст съгласно Доклада на Комисията; и съответната номерация на предложените и докладвани параграфи. Гласували

които стават параграфи 335, 336, 337. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 335, който става § 338:

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 340, който става § 343: В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 1 се отменя. 2. Точка 2 се изменя така: „2. „Абонатна линия“ е физическото трасе, използвано от електронните съобщителни сигнали, което свързва крайната точка на мрежата към разпределител или равностойно съоръжение във фиксираните обществени електронни съобщителни мрежи.“ 3. Точка 3 се отменя. 4. Точка 4 се изменя така: „4. „Взаимно свързване“ е специфична форма на достъп, която се прилага между операторите на обществени мрежи чрез физическото и логическото свързване на обществени електронни съобщителни мрежи, използвани от едно или от различни предприятия, за да се даде възможност на ползвателите на едно предприятие да разменят съобщения с ползватели на същото или друго предприятие или да получат достъп до услуги, предоставяни от друго предприятие, когато такива услуги се предоставят от участващите страни или от други страни, които имат достъп до мрежата.“ 5. Точка 5 се изменя така: „5. „Вредни смущения“ са смущения, които застрашават функционирането на радионавигационна радиослужба или други радиослужби за безопасност или по друг начин сериозно увреждат, затрудняват или многократно прекъсват дейността на радиослужба, която работи в съответствие с приложимите разпоредби на международното право, правото на Европейския съюз или националното законодателство.“ 6. В т. 6 думите „и които се използват за маршрутизация на повиквания към физическо местоположение на крайна точка на електронна съобщителна мрежа“ се заменят с „използвано за маршрутизация на повикванията към физическото местоположение на крайната точка на мрежата“. 7. Точка 7 се изменя така: „7. „Информация за местоположението на викащия“ в рамките на обществена мобилна мрежа са обработените данни, извлечени от мрежовата инфраструктура или от крайното устройство, които показват географското местоположение на мобилното крайно устройство, а в рамките на обществена фиксирана мрежа данните за физическия адрес на крайната точка на мрежата.“ 8. Точка 8 се изменя така: „8. „Достъп“ е предоставяне на съоръжения или услуги на друго предприятие при определени условия, на изключителна или неизключителна основа, с цел предоставяне на електронни съобщителни услуги, включително когато те се използват за предоставяне на услуги на информационното общество или услуги за разпространение на радио- или телевизионно съдържание. Това включва достъп до мрежови елементи и прилежащи съоръжения, който може да включва свързване на оборудване по жичен или безжичен начин (включително достъп до абонатната линия и до съоръжения и услуги, необходими за предоставяне на услуги посредством абонатната линия); достъп до физическа инфраструктура, включително сгради, канали и мачти; достъп до съответните програмни системи, включително системи за оперативна поддръжка; достъп до информационни системи или бази данни за предварително подаване на заявки, предоставяне, подаване на заявки, поддръжка, ремонт и таксуване; достъп до системи за транслиране на номера или системи със същата функционалност; достъп до фиксирани и мобилни мрежи, включително за осъществяване на роуминг; достъп до системи за условен достъп за цифрови телевизионни услуги; достъп до виртуални мрежови услуги.“ 9. Точка 9 се отменя. 10. Създават се т. 9а и 9б: „9а. „Европейска схема за сертифициране на киберсигурността“ е определен и установен в Европейския съюз набор от правила, технически изисквания, стандарти и процедури, които се прилагат по отношение на сертифицирането или оценката на съответствието на специфични продукти, услуги или процеси в областта на информационните и комуникационните технологии. 9б. „Експериментално използване“ е използване на радиочестотния спектър за изпробване на нови радиосъоръжения в условията на експлоатация с цел насърчаване на техническите иновации.“ 11. Точка 10 се изменя така: „10. „Електромагнитна „Електромагнитна съвместимост“ е способността на съоръжението да функционира задоволително в своята електромагнитна обстановка, без да създава недопустими смущаващи електромагнитни въздействия върху друго съоръжение в тази обстановка.“ 12. В т. 11 думата „оборудване“ се заменя с „устройство“. 13. В т. 13 думата „жици“ се заличава, а думите „електронни съобщителни устройства“ се заменят с „устройства“. 15 се изменя така: „15. „Електронна съобщителна мрежа“ е съвкупност от преносни системи, независимо дали са базирани на постоянна инфраструктура или на централизиран административен капацитет, и когато е приложимо, оборудване за комутация или маршрутизация и други ресурси, включително неактивни мрежови елементи, които позволяват пренос на сигнали посредством проводници, радиовълни, оптични или други електромагнитни способи, включително спътникови мрежи, фиксирани (с комутация на канали и с пакетна комутация, включително интернет) и мобилни мрежи, електропроводни системи, доколкото се използват за пренос на сигнали, мрежи, използвани за радио- и телевизионно разпръскване, и кабелни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми, независимо от вида на пренасяната информация.“ 17 се изменя така: „17. „Електронна съобщителна услуга“ е услуга, обичайно предоставяна по възмезден начин чрез електронни съобщителни мрежи, която включва следните видове услуги: услуга за достъп до интернет; междуличностна съобщителна услуга и услуги, състоящи се изцяло или главно от пренос на сигнали, като предавателни услуги, използвани за предоставяне на услуги от типа машина-машина и за разпръскване. Електронната съобщителна услуга не включва услугите, осигуряващи или упражняващи редакторски контрол върху съдържанието, предавано посредством електронни съобщителни мрежи и услуги.“ 16. В т. 19 и 20 навсякъде думата „абонат“ се заменя с „краен ползвател“. 17. Точка 21 се отменя. 24 се изменя така: „24. „Интерфейс за приложни програми“ (АРI) е софтуерният интерфейс между различните приложения, предоставен от радио- и телевизионните оператори или доставчиците на услуги, както и ресурсите в усъвършенстваното цифрово телевизионно оборудване за предоставяне на цифрови радио- и телевизионни услуги.“ 19. Точка 25 се отменя. 20. Създава се т. 25а: „25а. „Инцидент, свързан със сигурността“ е събитие, което има реално неблагоприятно въздействие върху сигурността на електронните съобщителни мрежи и услуги.“ 21. Точки 26 – 28 се изменят така: „26. „Краен ползвател“ е ползвател, който не предоставя обществени електронни съобщителни мрежи или обществени електронни съобщителни услуги. 27. „Крайна точка на мрежата“ е физическата точка, в която крайният ползвател получава достъп до обществена електронна съобщителна мрежа и която, когато мрежите включват комутация или маршрутизация, се идентифицира с определен мрежов адрес, който може да бъде свързан с номер или име на краен ползвател. 28. „Крайно устройство“ е: а) оборудване за изпращане, обработване или получаване на информация, предназначено за пряко или непряко свързване към интерфейс на обществена електронна съобщителна мрежа; и в двата случая, пряко или непряко, свързването може да бъде осъществено жично, чрез оптични влакна или по електромагнитен път; свързването е непряко, ако между крайното устройство и интерфейса на мрежата е поставено друго оборудване; б) оборудване за спътникови земни станции.“ 22. Създават се т. 28а и 28б: „28а. „Краткосрочен проект“ е проект, при който се ползва радиочестотен спектър за тестване на мрежови съоръжения с цел въвеждане в експлоатация на нови мрежи и/или технологии; по осигуряване на техническата съвместимост на мрежови съоръжения, целостта и сигурността на мрежите и качеството на предоставяните услуги, както и за научни цели. 28б. „Краткосрочно събитие“ е събитие, свързано с провеждане на срещи, конференции, културни и образователни дейности, търговски панаири, развлечения (фестивали, концерти, театри, въздушни демонстрации и др.), спортни състезания, създаване на филми и реклами, корпоративни видеовръзки, религиозни и други публични или частни събития. Краткосрочното събитие може да е свързано с производство на програми за пряко предаване на новини и информация от мястото на събитието.“ 23. Създават се т. 29а и 29б: „29а. „Локална радиомрежа“ (RLAN) е система за безжичен достъп с малка мощност и обхват, за която са слабо вероятни взаимни смущения с други подобни системи, разгърнати в в непосредствена близост до други ползватели, и която използва хармонизиран радиочестотен спектър на неизключителна основа. 29б. „Малко предприятие“ е предприятие по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия, с изключение на случаите по чл. 63, ал. 3.“ 24. Създават се т. 31а – 31ж: „31а. „Междуличностна съобщителна услуга“ е услуга, предоставяна обикновено по възмезден начин, която дава възможност за пряк междуличностен и интерактивен обмен на информация по електронни съобщителни мрежи между определен брой лица, като лицата, иницииращи или участващи в комуникацията, определят адресата (адресатите) и не включва услуги, даващи възможност за междуличностна и интерактивна комуникация, която е само като незначителен допълнителен елемент, пряко свързан с друга услуга. 31б. „Междуличностна съобщителна услуга без номер“ е междуличностна съобщителна услуга, която не се осъществява чрез номер или номера от национални или международни номерационни планове или която не дава възможност за връзка с номер или номера от тези планове. 31в. „Междуличностна съобщителна услуга с номер“ е междуличностна съобщителна услуга, за която се осъществява връзка чрез номер или номера от национални или международни номерационни планове, или която дава възможност за връзка с номер или номера от национални или международни номерационни планове. Използването на номер единствено като идентификатор не се разглежда като равностойно на използването на номер за осъществяване на връзка чрез номер или номера от национални или международни номерационни планове и не се счита за достатъчно, за да се определи дадена услуга като междуличностна съобщителна услуга с номер. 31г. „Международно координиране на радиочестотен спектър, позиции на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, радиочестоти и радиочестотни ленти“ е процес на получаване на съгласие от всички засегнати администрации, когато съгласно разпоредбите на Правилника за радиосъобщенията на Международния съюз по далекосъобщения се изисква такова съгласие. 31д. „Международно регистриране на радиочестотен спектър, позиции на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, радиочестоти и радиочестотни ленти“ е процес на вписване на вече координирани позиции на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, радиочестоти и радиочестотни ленти в Международния регистър на честотите на Международния съюз по далекосъобщения. 31е. „Микропредприятие“ е предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия, с изключение на случаите по чл. 63, ал. 3. 31ж. „Мрежа с много голям капацитет“ е електронна съобщителна мрежа, която се състои изцяло от оптични елементи най-малко до мрежова разпределителна точка в обслужван район, или електронна съобщителна мрежа, която е в състояние да осигурява при обичайни условия на върхово натоварване сходни мрежови показатели по отношение на наличната широчина на честотната лента за предаването в права и обратна посока, стабилността, свързаните с грешките параметри, закъснението и колебанието Мрежовите показатели могат да се считат за сходни, независимо дали възприятието от страна на крайния ползвател се различава поради различните характеристики на преносната среда до крайната точка на мрежата.“ 25. Точка 32 се изменя така: „32. „Наземно аналогово/цифрово радиоразпръскване“ е излъчване радиоразпръскване“ е излъчване от наземни радиопредаватели на аналогови/цифрови радио- или телевизионни сигнали, предназначени за приемане от населението. Радиопредавателите на радио- и телевизионни сигнали са част от електронните съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване.“ 26. Създава се т. 32а: „32а. „Най-подходящ център за приемане за приемане на спешни повиквания“ е център за приемане на спешни повиквания, създаден от Министерството на вътрешните работи да приема спешните повиквания от определен район или от определен вид.“ така: „33. „Негеографски номер“ е номер от Националния номерационен план, който не е географски номер като номера за мобилни услуги, услуги с безплатен достъп и услуги с добавена стойност.“ 28. Създава се т. 34б: „Ново радиосъоръжение“ е радиосъоръжение, предназначено за изпитване на нови технологии, което не отговаря на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и актовете по прилагането му и чиито технически характеристики не отговарят на тези, определени в правилата по чл. 66а, 29. Точка 36 се изменя така: „36. „Номерационни ресурси“ са кодове, номера, имена, адреси и идентификатори, използвани за предоставяне на съобщителни услуги или за работата на мрежите, чрез които се предоставят тези услуги.“ 30. Точка 38 се изменя така: „38. „Център за приемане на спешни повиквания“ е физическото място, където първоначално постъпват спешните повиквания и за което отговаря център за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер за спешни повиквания 112 по смисъла на чл. 7 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.“ т. 41 думите „Обществена телефонна услуга“ се заменят с „Услуга за гласови съобщения“, а думите „в национален или международен телефонен“ се заменят с „от национален или международен“. Създава се т. 42а: „42а. „Оператор“ е предприятие, което предоставя или което има право да предоставя обществена електронна съобщителна мрежа или прилежащо съоръжение.“ Точка 43 се изменя така: „43. „Ограничен ресурс“ е ресурсът, ограничен по природни дадености или по технически причини – номерационни ресурси, радиочестотен спектър и позиции на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър.“

(мобилна гласова услуга, мобилен достъп до интернет – като всяка от тези услуги се предоставя чрез различни номера, фиксирана гласова услуга, фиксиран достъп до интернет, телевизия и/или други), предлагани от дадено предприятие заедно на обща цена. 43б. „Пакет от услуги и крайно устройство“ по смисъла на раздел IV от глава четиринадесета включва пакет от услуги, предлагани заедно с крайно устройство на обща цена.“ 35. В т. 44 думите „експлоатацията и предоставянето“ се заменят с „експлоатацията, контролът или осигуряването", а думите „тази мрежа“ се заменят с „такава мрежа“. 36. В т. 45 и 46 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“. т. 47 думата „електронна“ се заменя с „междуличностна“. 38. Създава се т. 48а: „48а. „Ползвател“ е физическо или юридическо лице, което ползва или заявява ползване на обществена електронна съобщителна услуга.“ т. 49 думите „юридическо или“ се заличават, а накрая се добавя „за цели, излизащи извън обхвата на неговото занятие, стопанска дейност, служба или професия“. 40. Точка 50 се изменя така: „50. „Предприятие“ е всяко физическо лице – едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява електронни съобщения при условията на този закон.“ 41. В т. 51 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“. 42. Създават „51а. „Прилежаща услуга“ е услуга към електронна съобщителна мрежа или електронна съобщителна услуга, която прави възможно или позволява предоставянето, самостоятелното предоставяне или автоматизираното предоставяне на услуги посредством тази мрежа или услуга или има потенциал да извършва това и включва транслиране на номера или системи, осъществяващи еквивалентни функции, системи за условен достъп и електронни програмни ръководства (EPG), както и други услуги, като идентифициране, определяне на местоположение и присъствие. 51б. „Прилежащи съоръжения“ са прилежащите услуги, физическата инфраструктура и другите съоръжения или елементи, свързани с електронна съобщителна мрежа или електронна съобщителна услуга, които правят възможно или позволяват предоставянето на услуги посредством тази мрежа или услуга или имат потенциал да извършват това и включват сгради или подстъпи към сгради, окабеляване на сгради, антени, кули и други поддържащи конструкции, канали, кабелопроводи, мачти, шахти и кутии.“ 43. В т. 52 думата „абонат“ се заменя с „краен ползвател“. 44. В т. 54 в изречение първо думите „и/или“ се заменят с а изречение второ се заличава. 45. В т. 58а думата „ползване“ се заменя с „използване“, а думите „и ползватели“ се заменят с „когато е целесъобразно, при определени условия“.

пренесените или обработените данни или на свързаните услуги, които тези електронни съобщителни мрежи или услуги предоставят или до които осигуряват достъп.“ 48. Създават се т. 64а и 64б: „64а. „Служба за спешно реагиране“ е национална служба за спешно реагиране по смисъла на чл. 19 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, която оказва непосредствена и бърза помощ в ситуации, при които е налице пряка заплаха за човешкия живот, за здравето и сигурността за частната или публичната собственост или за околната среда. 64б. „Споделено ползване на радиочестотен спектър“ е достъп от двама или повече ползватели до едни и същи радиочестотни ленти с оглед на използването им съгласно определено споразумение за споделено ползване, разрешено въз основа на общо разрешение, индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър или комбинация от тях, включително регулаторни подходи, като споделен достъп при предоставено индивидуално право за ползване на радиочестотен спектър, с цел улесняване на споделеното ползване на дадена радиочестотна лента при условията на задължително споразумение за всички засегнати страни съгласно правилата за споделено ползване, включени в правата им за ползване на радиочестотния спектър, за да се гарантират предвидими и надеждни споразумения за споделено ползване за всички ползватели и без да се засяга прилагането на правото в областта на конкуренцията.“ 49. В т. 68 думите „абонат или потребител“ се заменят с „краен ползвател“. т. 69а, букви „а“ и „б“ думите „индивидуално определен“ се заличават. 51. Създава се т. 69б: „69б. „Съществени изменения и допълнения на разрешение“ са изменения, които променят по същество естеството на индивидуалните права за ползване, като могат да създадат конкурентно предимство на предприятието пред другите предприятия.“ 52. Точка 70 се изменя така: „70. „Справочни услуги“ са електронни съобщителни услуги, даващи възможност на краен ползвател да получи телефонен номер и друга информация по подадени данни за индивидуализация – име, а когато е необходимо – адрес.“ 53. Създава се нова т. 70а: „70а. „Точка за безжичен достъп с малък обхват“ е оборудване за мрежа за безжичен достъп с малка мощност, размери и обхват, което: използва радиочестотен спектър свободно, след регистрация или след издаване на разрешение, или комбинация от тях; може да бъде използвано като част от обществена електронна съобщителна мрежа; може да е оборудвано с една или повече дискретни антени и позволява безжичен достъп на ползватели до електронни съобщителни мрежи, независимо от основната мрежова топология (мобилна или фиксирана).“ 54. Досегашната т. 70а става т. 70б и в нея думата „установени“ се заменя с „определени“. 55. Точка 72 се изменя така: „72. „Система за условен достъп“ е всяка техническа мярка, система за удостоверяване или режим, посредством които достъпът до защитена радио- до защитена радио- или телевизионна услуга в разбираема форма се предоставя при наличие на абонамент или друга форма на предварително индивидуално разрешение.“ 56. Създават се т. 72а и 72б: „72а. „Услуга за достъп до интернет“ е обществена електронна съобщителна услуга, която предоставя достъп до интернет и посредством и посредством него свързаност с практически всички крайни точки на интернет, независимо от използваните мрежова технология и крайно устройство. 72б. „Услуга за цялостен разговор“ е мултимедийна услуга за разговор в реално време, която осигурява двупосочно симетрично предаване на видео, текст и глас между ползватели, намиращи се на две или повече места.“ т. 73 думата „потребителят“ се заменя с „ползвателят“. 58. Точка 74 се изменя така: „74. „Спешно повикване“ е повикване, получено чрез междуличностни съобщителни услуги между краен ползвател и център за приемане на спешни повиквания с цел да се поиска и получи неотложна помощ от службите за спешно реагиране. Спешните повиквания включват не само услугите за гласови съобщения, но и текстовите съобщения, видео или други видове съобщения.“

В т. 76 думите „са външни приставки, предназначени“ се заменят с „е всяка външна приставка, предназначена“. 62. Точка 77 се изменя така:

„Допълнителна разпоредба“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 341, който става § 344. „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 342, който става § 346: „§ 346. В Закона за държавните такси в § 2 от преходните разпоредби думите „Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Закона за защитените територии“ се заменят със „Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, Закона за защитените територии и Закона за електронните съобщения“.“

Комуникационна дейност Чл. 29а. (1) Комуникационната дейност е дейност, свързана с изграждане, поддържане и използване на единна радиокомуникационна среда за взаимодействие между структурите на МВР и държавните органи, държавните предприятия, държавните и общинските лечебни заведения, стратегическите обекти от значение за националната сигурност и доброволните формирования по Закона за защита при бедствия, с цел опазване на националната сигурност, защита на населението и реакция при бедствия. (2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез Националната система за осигуряване на единна комуникационна среда за взаимодействие между държавните структури на при опазване на обществения ред, противодействие на престъпността и защита на населението при бедствия и аварии.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 346, който става § 350. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

включително тези по издаване на разрешения за ползване на ограничен ресурс, започнали преди влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред. (2) Удължаване на срока на разрешение за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, предоставянето на електронни съобщителни услуги, издадено до влизането в сила на този закон, се извършва еднократно при условията на чл. 114, ал. 2 – 4, в случай че не се нарушават целите на закона. (3) Подадените до влизане в сила на този закон

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 353, който става § 357: „§ 357. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения получените преди 21 декември 2020 г. уведомления по чл. 75, ал. 1 в срок до 21 декември

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 355, който става § 359: „§ 359. Операторите на електронни съобщителни мрежи, които са изградили приемно-предавателни станции до влизане в сила на този закон, подават заявления за регистрация заедно със съответните документи в срок до 9 месеца от влизането в сила на този закон.“ Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 356, който става § 360:

текстовете, които господин Христов прочете – от редакцията на § 331, който става § 334 по Доклада на Комисията,

Внесен е от Министерския съвет на 5 февруари 2021 г. Госпожо Александрова, заповядайте да ни запознаете с Доклада на Комисията по правни въпроси.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, на

Предлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 102-01-9, внесен от Министерския съвет на 5 февруари 2021 г.

на 5 февруари 2021 г. На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието – господин Евгени Стоянов – заместник-министър, господин Любомир Талев – директор на дирекция „Съвет по законодателство“ и господин Александър Стефанов – държавен експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“. От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Евгени Стоянов, който посочи, че през юли 2019 г. в Министерството на правосъдието е постъпило официално уведомително писмо на Европейската комисия по процедура за нарушение № 2019/2136 2019/2136 във връзка с предприетите мерки за въвеждане изискванията на Директива 2011/93/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография, и е установено потенциално несъответствие в някои разпоредби от релевантното българско законодателство. Отбеляза се, че представителите на Европейската комисия по Процедура за нарушение № 2019/2136 констатират частично неправилно въвеждане на изискванията на Директива 2011/93/ЕС по отношение на предвидения предел на максимални наказания за сексуална злоупотреба с деца под възрастта за изразяване на съгласие с използване на принуда. Господин Стоянов посочи, че несъответствието с предвидения максимален срок на наказанието по чл. 149, ал. 2 и чл. 151, ал. 2 от Наказателния кодекс може да бъде преодоляно чрез промяна на предвидения максимален предел на наказанието лишаване от свобода от осем на десет години с цел постигане на съответствие с размера на посочените в Директивата наказания. Предлага се и допълнение на чл. 350а от Наказателния кодекс, в който се съдържа текст, уреждащ наказателна отговорност, свързана с употребата на високорискови ветеринарномедицински препарати, но в него липсва наказателна разпоредба за нелегален внос и разпространение в страната на неразрешени и фалшиви продукти за растителна защита. Господин Стоянов акцентира, че с предвиждането на наказателна отговорност за осъществяването на производство и предлагане на пазара на продукти за растителна защита, които не са разрешени в страната, както и за пренасянето през границата, Република България ще изпълни изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2009 и на Директива 2009/128/ЕО за въвеждане на система от ефективни, пропорционални и възпиращи санкции с оглед на високата степен на обществена опасност на деянията. В дискусията взеха участие народните представители Крум Зарков, Тодор Байчев и Христиан Митев. Народните представители изразиха подкрепата си за Законопроекта. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси единодушно с 21 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 102–01–9, внесен от Министерския съвет

На свое редовно заседание, проведено на 17 февруари 2021 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 102-01-9, внесен от Министерския съвет на 05 февруари 2021 На заседанието присъства господин Евгени Стоянов – заместник-министър на правосъдието. Той отбеляза, че с предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс се цели пълното въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2011/93 относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография, във връзка с установено от Европейската комисия несъответствие в някои разпоредби от българско законодателство, както и въвеждане на наказателна отговорност за нелегален внос и разпространение в страната на неразрешени и фалшиви продукти за растителна защита. В рамките на компетенцията на Комисията са предложенията, свързани с пълното въвеждане на изискванията на Директива 2011/93/ЕС. Господин Стоянов поясни, че е получено официално уведомително писмо относно процедура за нарушение на Европейската комисия, във връзка с установено частично неправилно въвеждане на изискванията на Директивата по отношение на предвидения предел на максимални наказания за сексуална злоупотреба с деца под възрастта за изразяване на съгласие с използване на принуда. Предвиденият предел на максималните наказания в националното ни законодателство за сексуална злоупотреба с деца под възрастта за изразяване на съгласие с използването на принуда от осем години е по-нисък от изискваното съгласно Директивата – десет години.

Предложението, свързано с допълнението на чл. 350а от Наказателния кодекс, е с цел подобряване на ефективността за противодействие на нелегалния внос и разпространението на фалшиви препарати за растителна защита, които съдържат забранени субстанции и са опасни както за здравето и живота на хората, така и за околната среда. След приключване на дискусията и въз основа на проведено гласуване с резултат 18 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 102-01-9, внесен от Министерския съвет на 5 февруари 2021 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема господин Александров. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. Предлагам на първо гласуване Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 102-01-7,

да ни запознаете с Комисията по правни въпроси. внесен от Министерския съвет на 21 януари 2021 г. На свое заседание, проведено на 16 февруари 2021 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2021 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – господин Евгени Стоянов, заместник-министър, и господин Любомир Талев, директор на дирекция „Съвет по законодателство“; от Камарата на частните съдебни изпълнители – господин Георги Дичев, председател на Съвета на Камарата, и господин Стоян Якимов, заместник-председател на Съвета на Камарата; от Висшия адвокатски съвет – госпожа Ралица Негенцова, председател, и госпожа Валя Гигова – член. Законопроектът беше представен от господин Стоянов, който посочи, че с приемането му ще се обезпечи изграждането на електронна информационна система Национален регистър на запорите, чрез която информацията относно движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори, ще бъде централизирана. Той добави, че изграждането на регистъра ще гарантира информиране на заинтересованите лица относно тежестите и ограниченията върху движимите вещи, ще повиши сигурността при прехвърлителните сделки и ще оптимизира принудителното изпълнение. С предложените промени ще се предостави актуална информация и описание на запорираната вещ, като по този начин ще се предотврати възможността за разпореждане с нея. Предвижда се също и уведомяване в реално време по електронен път на заинтересованите страни при налагането на запор или вдигането му, както и при промяна на вписаните обстоятелства. С приемането на проектозакона се цели предоставянето на електронни административни услуги на всяко лице при спазване на изискванията на Закона за електронното управление, като се предвижда Националният регистър на запорите и системата за електронен публичен търг да функционират на основата на обща информационна система. От Висшия адвокатски съвет приветстваха законодателната инициатива, като изразиха необходимостта от уреждане на действието на вписването на запорното съобщение и прецизиране на правилата за водене на информационните регистри. В обсъждането взеха участие народните представители Крум Зарков и Христиан Митев. Господин Зарков посочи, че от парламентарната група на „БСП за България“ ще се въздържат и няма да подкрепят Законопроекта. Господин Митев добави, че Законопроектът преследва легитимни цели, като отбеляза необходимостта от прецизиране на текстовете между първо и второ четене. В отговор на поставените въпроси господин Стоянов уточни, че вписването в регистъра ще има оповестително действие, както и че Законопроектът е в изпълнение на Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г.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 Благодаря, госпожо Александрова. Откривам разискванията. Не виждам желаещи за изказване. Колеги, подлагам на първо гласуване